**Zgrebec, Dragica (SDP)** I još ćemo danas raspraviti: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, prvo čitanje, P.Z. br. 690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 Hvala lijepa. Evo sada preskačemo na jednu dugu temu, ali može se zamisliva je i povezanost. Dakle pred nama je nacrt zakona i ponovo će biti dva čitanja o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima. Možda uvodno ću reći da je to jedan od onih zakona s kojim se građani i puno češće sreću nego češće sreću nego Kazneni zakon o kojem smo razgovarali. Zašto? Zato što on u pravilu nastavak upravnog postupka i to je nešto gdje smo svi izloženi od građevinske dozvole do nekakvog drugog postupka. Mi smo pod utjecajem svega što se događalo u pregovorima, svojevremeno se opredijelili za jednu novu koncepciju znači uvođenja upravnih sudova pune jurisdikcije što znači da sve ide na upravne sudove, to je taj upravni spor, prije to nismo imali, prije je bilo puno uže i sada smo zapravo u jednoj novoj situaciji. Novoj situaciji za Hrvatsku zato što to nikada nismo imali ovakvo uređenje potpuno novo, ono je na snazi znači 2 godine, malo više i sada su rezultati tu koje moramo, koje pratimo i gledamo što i kako treba promijeniti. Ja ću ovdje sada reći što predlažemo sada promijeniti a također ću najaviti da je sigurno da će se u sljedeće dvije, tri godine o tome opet razgovarati i da će se gledati, da će se cjelina drugačije sagledavati. Vrlo jednostavno zato što, dati ću vam primjer, počelo je sa nekoliko tisuća predmeta, sada smo na 13 tisuća. Zašto? Zato što jednostavno sve više predmeta dolazi pred upravne sudove, problemi se pojačavaju u praksi. Nisam siguran da smo prije tih 3, 4 godine kada smo takav sustav postavljali se dovoljno uskladili sa upravnim postupkom, u mnogim instancama smo uveli 4 stupnja, znači stupanj više nego što smo imali prije ali to je nešto što trebamo vidjeti šta se događa. Ovdje su neke korekcije, ja ću vam reći u kojem smjeru i što mislim da ćemo s njima postići ali to je tema koju ćemo kroz neko vrijeme morati skupno sagledati i vidjeti u kojem smjeru će nam se upravni postupci, upravno sudovanje dalje razvijati. Kažem, vrlo je važno jer na koncu sve što se događa prođe kroz to. Dakle ono što smo uočili u praksi, neujednačenoj sudskoj praksi, evo govorili smo o tome kroz prethodni zakon, ovdje je možda čak i važnije. Jer smo mi zatvaranjem mogućnosti kako je postavljeno, postavljeno je filtera u odnosu na postupanje drugog stupnja, dakle Visokog upravnog suda, mi smo zapravo …/Govornik se u nekim segmentima odvojene, potpuno odvojene prakse ovih četiri upravna suda i to je problem. Dakle mi ovdje značajno širimo mogućnost žalbe na Visoki upravni sud prvenstveno s ciljem zapravo ujednačavanje sudske prakse. On ima prostora za to. 2012. je bio na nekakvih 4 tisuće predmeta da bi sada pao na polugodišnju razinu od 1000 što znači godišnju 2000, znači tu je prostor koji ima i neće doći do nekog zagušenja zbog ovog što smo napravili. A prečesto nam se događa i nama u komunikaciji da ljudi dobiju različito rješenje iste pravne stvari. I to je loše, to nam je loše za sve. Dakle to je zapravo najviše, najznačajnija promjena. Drugo, širimo rokove za postupanje javnopravnih tijela, ne zato što smo, što sporo radimo nego jednostavno postupak je takav da vi kada dobijete tužbu na ministarstvo trebate zatražiti od prvog stupnja cijeli spis i to često dugo traje. Nekada nam rokovi iscure prije nego što je uopće došao predmet i onda se nepotpuno odlučuje i onda opet stranke imaju još veći problem. Dakle to je neznatno produljenje u ukupnom trajanju ali omogućuje zapravo jedan bolji tijek postupka. Neke stvari koje nisu bile normirane, recimo uvjeti pod kojima je dopušteno obnoviti sudski spor, ovi koji se odnose na nove činjenice, dokaze itd., jednostavno ih sada, nisu bile normirane a pokazalo se da treba. Imamo Arhušku konvenciju dakle to je pitanje okoliša gdje zapravo sukladno toj Konvenciji čiji smo potpisnici širimo pravo mogućnosti zainteresiranih građana na pristup sudu. To će sigurno u praksi izazvat možda i usporenje nekih postupaka ali jednostavno Konvenciji smo pristupili i moramo ispuniti ono što se od nas traži. Popunjavamo određene postupovne praznine, jednostavno kada je donesen zakon nisu bile predviđene neke stvari što se tiče izuzeća, mjesne nadležnosti u pojedinim slučajevima, stvari koje se tiču zakazivanja održavanja rasprave itd., sve je to se u praksi saniralo i postupci su se odvijali su se odvijali ali čim se postavi pitanje da li ovako ili onako to znači da nije uređeno a treba urediti. Evo to je, to su te izmjene uz to što kažem mi, tko god je zainteresiran dakle mi statistiku redovito vodimo i bdijemo nad ovom nad ovom granom sudovanja. Sigurno je da ćemo u sljedećem periodu trebati razmisliti uopće kako je strukturirana. Mi smo sada još, evo čisto statistički što su zanimljivi podaci, znači mi smo sada na 34 suca u prvom stupnju ukupno što obzirom na moguće priljeve bi se moglo ukazati kao prilično nedovoljno. Sada je pitanje i kako popunjavati ta mjesta, da li uzimati ljude izvana ili u okviru postojećih, znate recimo na prekršajnoj priljeve za 33% itd.. Dakle postoji čitav niz mjera vidjeti kako, postavljati će se u pitanje i problem odnosa prekršajnog i upravnog u nekim stvarima jer u nekim stvarima upravni odlučuje o meritumu, prekršajni o to je čitav, dakle jednostavno ušli smo u nešto što će se razvijati i gdje ćemo sigurno morati raditi određene prilagodbe. Evo, hvala lijepo. predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je Klub zastupnika HDZ-a i kolega Davor Miličević. Izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. U uvodu svog izlaganja moram se prvo osvrnuti sa par rečenica na Zakon o upravnim sporovima iz 2010. godine koji je donesen i prije svega imao za cilj veću zaštitu i pravo građana, ubrzanje upravnog postupka kao i usklađenje sa pravnim standardima Nadalje, važno je još naglasiti i činjenicu da su donošenjem novog zakona upravni sudovi dobili punu nadležnost za utvrđivanje činjenica, a ne samo primjenu zakona. U skladu s tim na prvom stupnju upravnog sudovanja uvela se obveza usmene rasprave, a uz nova procesna pravila napravljena je i nova organizacija upravnog sudovanja. Prvostupanjske odluke sada donose 4 regionalna upravna suda u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i time su se upravni sudovi i fizički približili i postali lakše dostupni građanima. Visoki upravni sud sa sjedištem u Zagrebu prvenstveno je rješavao najsloženije upravne stvari te radio na harmonizaciji prakse regionalnih upravnih sudova i djelovao kao žalbeni sud samo kada je prvostupanjski sud presudom odstupio od upravne odluke i sam riješio upravnu stvar. Ovakav sustav upravnog sudovanja imamo na snazi od 1. siječnja 2012. godine. Vratit ću se sada na ovaj današnji prijedlog zakona koji je drugi u nizu izmjena Zakona o upravnim sporovima. Prvu izmjenu i dopunu Zakona o upravnim sporovima imali smo 2012. godine. Prema današnjem prijedlogu Zakona o upravnim sporovima pred nama se nalaze izmjene i dopune zakona koje će zasigurno pridonijeti još većem unapređenju na ovom području. U ovom izlaganju osvrnut ću se samo na neke ključne izmjene i dopune zakona. Prema prijedlogu predlagatelja zakona najvažnija izmjena odnosi se na članak 6. kojim se mijenja odredba članka 30. Zakona o upravnim sporovima. Tako sada davanjem stavka 2. omogućuje se pravo žalbe na sva rješenja koja se donose na pristup sudu. Prema predloženoj izmjeni osigurava se temeljno pravo stranke, kao i ujednačavanje sudske prakse kroz nadzor sudskih odluka od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koji je ustrojen kao žalbeni sud, no međutim do sada Visoki upravni sud Republike Hrvatske svoju funkciju nije mogao ostvarivati zbog ograničavanja prava na žalbu. Nadalje, druga bitna odredba koja se mijenja, koja je također pozitivna u ovom prijedlogu zakona odnosi se na članak 7. kojim se mijenja članak 32., a odnosi se na rokove za odgovor na tužbu. Udvostručavanjem roka za odgovor na tužbu sa 30 na 60 dana ostavlja se dovoljno vremena javnopravnim tijelima da dostave prvostupanjski spis uz svoj odgovor tako da će od sada Visoki upravni sud moći donositi odluke kvalitetnije jer će se temeljiti na spisu javnopravnog tijela prvog stupnja. A jednako tako donošenjem većeg broja odluka o meritumu stvari jača i kvaliteta sudske prakse. Ono što je također bitno za procesni postupak jeste dopuna članka 15. osnovnog zakona koji kroz članak 4. ovog prijedloga zakona propisuje sve odredbe koje se odnose na slučajeve izuzeća suca, tko odlučuje o izuzeću predsjednika suda, kada se i kako zahtjev za izuzeće podnosi. Nadalje, prema prijedlogu zakona dopušta se i obnova sudskog spora pod određenim uvjetima. To znači da će se ovom dopunom omogućiti strankama obnova postupka ukoliko saznaju za nove činjenice ili steknu mogućnost da upotrijebi nove dokaze koji bi utjecali na povoljnije rješenje stvari. Prema tome, kako sam već u uvodu rekao, ove izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima će sigurno doprinijeti učinkovitijem i kvalitetnijem radu upravnog suda što je za građane ključna i osnovna stvar. Stoga, klub HDZ-a će podržati promjene zakona. Hvala. Hvala. U ime kluba HDSSB-a kolega Boro Grubišić.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Nema gospodina ministra, ali on je stalno tu pa će čuti ovu raspravu ako je nakratko izišao, uz suradnicu. I klub HDSSB-a će podržati ovaj zakonski prijedlog

kako i piše u članku 6. da je dopuštena žalba dakle Visokom upravnom sudu i to po upravnom aktu nakon nakon prvostupanjske presude kada nije bilo prava žalbe, sada je ima. Dakle i upravni sporovi se mogu rješavat sada u dva stupnja što je, ja bih rekao, puno bolje rješenje nego li samo konačnim rješenjem onog osnovnog upravnog suda koji su sada osnovani i koji djeluju u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku. To je ta novina i ova zakonska odredba o 60 dana da se materijali u nekom upravnom sporu dostave sa osnovnog upravnog suda u Visoki u Visoki upravni sud u piše Frankopanskoj u Zagrebu, također je dobra stvar. No ono što bih ja ipak morao malo i ovako u raspravi spomenuti je to da se moji neki podaci koje imam i koje sam našao baš i ne slažu sa podacima koje je ministar iznio jer evo ovako na jednom, doduše to je podatak iz kraja srpnja 2013., kada je bilo 40 000 neriješenih predmeta. Rečeno je da je sad na Visokom upravnom sudu oko 1000 predmeta ove godine neriješenih, neriješenih, ako sam dobro čuo riječi ministra. Pa me zanima je li to ukupno 40 000 predmeta na sva ova četiri osnovna upravna suda, zajedno sa Visokim upravnim sudom ili je pak to nešto drugo o čemu se radi jer jer znamo da je sve više ovih tužbi za suđenje u razumnom roku gdje je Republika Hrvatska, država Hrvatska putem putem ovih tužbi za suđenje u razumnom roku relativno postoji veliki odljev novca, a na temelju one odredbe da prvostupanjski postupak treba biti okončan za 3 godine, a drugostupanjski još dodatne 3 godine i to bi bilo ono što je u nekakvom razumnom roku. Hrvatska zajedno sa čini mi sa Maltom u Europskoj uniji ima zapravo jedan od najduljih, dakle rokova, sudovanja i hoće li se ovom mjerom kada se može izraziti, kada se omogućava i drugostupanjski postupak na Upravnom sudu. Hoće li to još otegnuti malo ove. Ja znam da postoji potreba ujednačene sudske prakse koju će zapravo onda

Čini mi se da je to gotovo nekako neizbježno. Ja bih volio da se dokaže efikasnost Upravnih sudova i Visokog upravnog suda kako bi stvari koje, zbog kojih građani vode Upravne sporove jer su oni od velike životne važnosti, zbog šta ja znam poreznih, carinskih rješenja, izvlaštenja, mirovinskog, zdravstvenog osiguranja, radnih i službeničkih sporova, koncesija, javne nabave i rješenja vezana uz građevinske lokacijske dozvole koji se vodi na Upravnim sudovima. Dakle, jedna široka lepeza, široki repertuar, dakle predmeta koji se nalaze na Upravnom sudu dat će ovim, omogućavanjem i drugostupanjskog postupka biti nešto malo duži. Neka, možda je pravda spora ali je dostižna kako kažu. Ali je dobro ipak da postoji mogućnost i drugostupanjskog postupka upravo zbog i ujednačavanja sudske prakse, jasno time i veće veće pravednosti i pravde u društvu. Pa evo, gospodine ministre mi ćemo podržati vaš prijedlog zakona. Ja sam pokušao biti Salapić, ali koliko sam uspio, jesam zamijenio kolegu. Pa evo, hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HNS-a, kolegica Vesna Sabolić. Izvolite.

Poštovani kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicom, uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke – Liberalnih demokrata u potpunosti se slaže sa uvodnim obrazloženjem predlagatelja

jer on uređuje sudski nadzor nad radom uprave, odnosno sudski nadzor nad subjektima javne vlasti. Javna vlast bilo da se radi o lokalnoj, regionalnoj ili državnoj u upravnim postupcima, pa i upravnom sudovanju gdje se gotovo uvijek ili najčešće pojavljuje kao tužena strana trebala bi imati potpuno ista prava i dužnosti kao i druge pravne osobe. Međutim, njena snaga u upravnim postupcima nadilazi snagu svih drugih bilo zbog zakonitih ovlasti, bilo zbog moći, odnosno zbog mogućnosti zlouporabe moći. Svaka vlast teži održanju i jačanju svoje moći i to su mogla bih reći prirodni društveni procesi, a to onda otvara prostor i mogućnost za zlouporabe činjenjem ili nečinjenjem. Svaka odgovorna vlast, a ovu vlast smatram vrlo odgovornom moraju imati oruđa za njenu kontrolu i zauzdavanje. Jedan od instrumenata kontrole te moći je Zakon o upravnim sporovima koji bi u stvari trebao ili bi se mogao zvati Zakon o efikasnosti vlasti. Poznato nam je da sve do 2012. godine kako su kolege rekli malo prije mene do donošenja Zakona o upravnim sporovima kojeg ovim izmjenama i dopunama usavršavamo građani i poduzetnici u sporovima sa državom nisu imali pravo na nepristrano suđenje. Na nejavnim sjednicama odlučivalo se bez usmenih i kontradiktornih rasprava, a Upravni sud nije ni bio sud s punim ovlastima u suđenju. Takvo upravno sudovanje suprotno je Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i zbog toga je još 2007. godine započela reforma upravnog sudovanja i u tome su sudjelovali njemačka Zaklada za međunarodnu pravnu suradnju i austrijski Institut za ljudska prava. Projekt je dovršen ako se ne varam 2008. godine. Nije poznato zašto odmah nije pušten u proceduru. Možda zbog otkrića o zabrinjavajućem porastu tužbi protiv države u 2009. godini. Tek 2012. donesen je Zakon o upravnim sporovima koji sa ovim izmjenama i dopunama osigurava zakonitost, jednakopravnost građana i pravnu sigurnost. Kako su rekli kolege u prethodnim raspravama najvažnije je kod svakog prijedloga zakona procijeniti njihovu svrsishodnost, efikasnost i brzinu. Ovo zadnje je i najslabija točka u upravnom sudovanju – brzina. Kad znamo da u upravnim sporovima imamo četverostupanjsko postupanje, te da upravni spor u stvari započinje žalbom na upravni akt pred javnopravnim tijelima. Dakle, započinje žalbom na rješenje ili odluku nekog subjekta vlati. Budimo iskreni to najčešće završava po sistemu kadija tuži, kadija sudi. Pa čak i onda kad je potpuno jasno da će spor biti izgubljen nositelj javne ili izvršne vlasti vrlo često tjeraju vodu na svoj mlin do kraja jer ili nemaju novaca za isplatu svojih dugova ili bi presuda mogla doći pred izbore pa tjeraju i sudstvo i tužitelje i vjerovnike da troše svoje vrijeme, novac poreznih obveznika i snagu kako bi spor što duže trajao i završio u nečijem drugom mandatu. Odugovlačenjem oni ionako ništa ne mogu izgubiti, nema njihove osobne odgovornosti ili je ona vrlo mala za nezakonito postupanje. Nema ni odgovornosti službenika koji su postupajući po Zakonu o općem upravnom postupku morali donijeti zakonito rješenje, a nisu. Kada se zakonito i pravilno provode postupci i procedure propisane Zakonom o općem upravnom postupku gotovo u potpunosti je smanjen rizik od povrede prava građana. Znam da je ovo pitanje koje bi trebalo uputiti ministru Bauku ili podsjetiti na njega ali to je točka na koju se mora obratiti pozornost jer je pitanje efikasnosti vlasti ključno pitanje za pravnu sigurnost građana. Ovaj zakon to pitanje djelomično rješava. Ponovit ću još jednom, svaka odgovorna vlast mora imati oruđe za zaštitu zakonitosti, zaštitu prava građana kao i zaštitu javnog interesa a u javni interes po mojoj ocjeni spadaju učinkovitost i ekonomičnost upravnog sudovanja. I za kraj bih citirala bivšeg državnog odvjetnika "vođenje spora najlošiji je izbor, sporovi se gube, stvaraju se troškovi koje treba platiti tužiteljima i svrhovitije je riješiti ih nagodbom te izbjeći nepotrebno parničenje." Možda bi stručnjaci, gospodine ministre, mogli pomoći i nekim motivacijskim detaljem čak i u ovom zakonu ponukali predstavnike javne vlasti na nagodbe, a sudove da donose presude u razumnom roku. Ove izmjene i dopune držimo korakom prema boljem upravnom sudovanju ali znamo da će trebati još puno koraka do efikasnog, svrsishodnog, brzog i ekonomičnog upravnog sudovanja tj. efikasnog, svrsishodnog i ekonomičnog sudskog nadzora nad subjektima javne vlasti, a to je gospodin ministar u svom izlaganju rekao. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Draženko Pandek.

Dakle ovim izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima uvode se promjene koje imaju za cilj razjašnjenje i pojašnjenje određenih situacija koje su se možda pokazale spornim u praksi primjenom dosadašnjeg zakona. U svakom slučaju klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona. To se čini dakle poboljšanjem procesnih odredbi u vezi nadležnosti, izuzeća sudaca, zastupanja, tajnosti pojedinih isprava u spisu, procesne odredbe o prekidu postupka. Dakle, jasnije se reguliraju očito situacije koje su se u praksi pokazale pokazale spornim, koje u praksi su pokazale se da njihovo tumačenje je možda izazivalo određene dvojbe, zastoje u postupku, usporavalo postupak ili dovodilo eventualno do različite prakse u postupanju. Svakako, evo kad nabrajamo te odredbe pojedinačno istaknuti svakako treba i dodatno pojašnjavanje ovih odredaba koje reguliraju dakle održavanje reda tijekom postupka, razjašnjavanje dakle kad se mora na kojem ročištu se dakle mora objaviti da će se donijeti objava presude. Odredbom da se ročište na kojem se presuda objavljuje da se održava neovisno o tome …/Govornik se ne razumije./… uredno obaviještene, odnosno su pristupile na ročište. Supstancijalna promjena je u biti sadržana u članku 66.a kojim se sada dakle dopušta i žalba na odluku suda prvog stupnja u određenim slučajevima. Dakle, to će dovesti do rekli bi do četverostupnjevosti i rekli bi da će to možda i usporiti postupak, ali to je nužna posljedica koju moramo prihvatiti ukoliko želimo dakle ono što se pokazalo u praksi problem neujednačenost sudske prakse u pojedinim vrlo važnim upravnim stvarima. Kad govorimo dakle o usporavanju tog postupka svakako tu možda postoji mogućnost da se na neki način i ti postupci ubrzaju nekim drugim … pa čak i u upravnom postupku što je možda tema koja nije dakle sadržajno predmet ovoga zakona. U svakom slučaju treba o njoj o njoj govoriti kao o cjelini koja je povezana s rješenjima iz ovog zakona jer u praksi znamo da često u upravnim postupcima ulaganje žalbe i ne pomaže puno. Dakle, da se u drugostupanjskom upravnom postupku vrlo, vrlo rijetko događa da drugostupanjsko upravno tijelo poništi ili izmijeni odluku odluku prvostupanjskog tijela. Često su ta dva tijela smještena, radi se o istim tijelima, radi se o povezanim tijelima i kroz praksu teško možemo naći na puno slučajeva na kojima je ulaganje žalbe protiv prvostupanjskog rješenja moglo izmijeniti možda pravorijek. I u biti rekao bih da u upravnom postupku čak nalazimo razloge za prevelika otezanja samog trajanja postupka. kad govorimo o ovoj tematici morali i o međuresornoj suradnji razmisliti o mjerama da se sam upravni postupak ubrza. Kad govorimo dakle o nekim odredbama koje možda ovako na prvi pogled i nisu odmah za pozdraviti, kao što je dakle produženje rokova za recimo odgovor na tužbu, svakako također potrebe pak ukazuju da se taj rok produži zato što je realno često bio neodrživ. Međutim, našao bih da i u tim slučajevima mi moramo stvarati uvjete da se ti rokovi u praksi skrate čim više unapređenjem uvjeta rada upravnih tijela, općenito upravnih pravosudnih tijela prvenstveno rekao bih uvođenje većih načela E-uprave u rad i rad i upravnih i sudskih tijela. Kad govorimo dakle o dosta spisa, onda sigurno da spis … na nekoj drugoj relaciji putuje dosta dugo, dok se on iskopira, dok se on uveže, dok krene, itd., mora proteći … dugo vremena. Međutim, ako ga imam u elektronskom obliku, tada on može u djeliću sekunde biti dostavljen, ne može biti izgubljen, zagubljen, promijenjen, itd. Mislim da mi moramo velike napore uložiti da se na tom području da se na tom području postignu značajna poboljšanja jer ona znače uštede i vremena i novaca. Osobno kad god sam imao u praksi neki slučaj gdje je bilo uključeno upravno sudovanje, uvijek je to trajalo izuzetno dugo, izuzetna bila …, evo bilo govora, ministar je rekao da statistički pokazatelji stoje na raspolaganju. Evo, preporuča se da vidimo u biti koja je … trajanje, možda upravnog sudovanja sudovanja u pojedinim predmetima, da li postoji … klasifikacija jer velim, trajanje upravnog postupka, a i trajanje … upravnog sudovanja, kratko trajanje jednog i drugog tog postupka je uvjet da bi i da bi i građani ostvarili neka svoja esencijalna prava, ali i da bi bilo kakva gospodarska aktivnost, … investicije i dakle, bilo što što je povezano sa ostvarivanjem određenih prava ili zahtjeva prema državnoj upravi da bi bilo efikasno uvjetovano, dakle i brzinom. Dakle, bilo bi zanimljivo čuti podatke koliko u prosjeku traje možda po određenim područjima dobivanje građevinske dozvole i ishođenje određenih dozvola, rješavanje određenih upravnih stvari i iz toga bi možda mogli zaključiti koje korake poduzeti da taj postupak ubrzano, učinimo efikasnijim. U konačnici, naravno, ovaj prijedlog zakona predstavlja dobrodošlo u većem dijelu tehničko usklađivanje sa potrebama prakse, u svakom slučaju treba pozdraviti i podržati. Ministre, želite li završno? Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo u petak. Time bismo danas zaključili raspravu, a sutra u 9,30 počinjemo sa Prijedlogom zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Hvala lijepa. Do viđenja.